Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Възобновявам заседанието.

Преди да преминем към следващата точка от дневния ред – Антон Тонев, за декларация от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Заповядайте, доцент Тонев.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

Няма данни за положителен резултат или развитие също при преговорите на НЗОК и другите договорни партньори, а именно денталните лекари и магистър-фармацевтите. Очевидната липса на конструктивен диалог между страните е много лош знак. Тя може да задълбочи и без това тежките проблеми в здравеопазването, които сякаш отстъпват от фокуса на общественото внимание предвид всички останали ежедневни и злободневни проблеми, с които се срещаме. При последното редовно правителство беше постигнато изключително високо ниво на сътрудничество между договорните партньори, което доведе до безпрецедентно увеличение на цените на медицинските дейности – около 33% в извънболничната помощ и до 25% в болничната помощ. За да използваме такива епитети, разбира се, поглеждаме назад в историята с всички останали проценти, които са добавени към сметката на Националната По този начин се осигуриха средства за повишение на основните заплати на медицинските специалисти и за реализацията на важни реформи като дигитализацията в здравеопазването. При денталните лекари също бе договорено безпрецедентно увеличение на цените на услугите, заплащани по Здравна каса. В края на септември тази година бяха анонсирани резултатите в разходната бюджета на НЗОК и стана очевидно натрупването на възможен до края на годината излишък, вариращ между 250 млн. лв. до 450 млн. лв., в зависимост от обема на извършените и заплатени впоследствие дейности до края на годината. Тази информация беше причина и основа за преговори за подписване на нов анекс към Националния рамков договор и увеличаване на цените на клиничните пътеки в рамките на 2022 г. и евентуално за 2023 г. Както бе анонсирано вчера на специален брифинг, Българският лекарски съюз след непостигане на договорка се оттегли от тези преговори поради несъгласие с финансовите параметри при заплащането на дейности. Надзорният съвет на НЗОК аргументира позицията си с недостиг на средства. Това е логично следствие от липсата на внесен в парламента законопроект за бюджета на НЗОК за 2023 г. Днес в Комисията по здравеопазване ще гледаме ЗИД за удължаване на сегашния бюджет на НЗОК. Това, на практика, явно замразява преговорния процес за новите рамкови договори в здравеопазването за 2023 – 2025 г. То е и бягство от отговорност и противоречи на Закона за здравното осигуряване. Конфликтът между Българския лекарски съюз и НЗОК излага на риск сигурността на здравноосигурителната ни система. Настояваме ръководството на Министерството на здравеопазването и НЗОК да поемат отговорност и осигурят всички необходими условия за постигане на съгласие и успешен изход от преговорите с всички медицински съсловия, които бяха изброени. В противен случай назрява напрежение не само при лекарите, но също при денталните лекари и магистър-фармацевтите. Средства за това има – те са в излишъка на Националната здравноосигурителна каса, нека този излишък да бъде разпределен справедливо, за да се подсигури нормалната работа на системата на здравеопазването. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Продължаваме

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, първо да Ви помоля да гласуваме процедура за допуск. Моля на основание чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица: Александър Свраков – служебен заместник-министър на финансите, Валентин Точев – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, Нина Янкова – началник-отдел в същата дирекция, Петя Копчева – началник на отдел в същата дирекция, и Татяна Нанкова – държавен експерт в същата дирекция. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. Обратно становище предполагам, че няма. няма. Не виждам. Подлагам на гласуване предложението за допуск на посочените от Петър Чобанов лица. Моля, режим на гласуване – ще помоля всички да гласуват, не сме чак толкова много в залата.

113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Благодаря Ви, колеги. Моля квесторите да поканят в залата лицата, чийто допуск гласувахме.

На заседание, проведено на 3 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите, като Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите. С него се въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги. Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета има за цел да допълни законодателния ДДС пакет за облагане на електронната търговия и съдържа задължения за доставчиците на платежни услуги да предоставят определена информация за трансграничните плащания, между държавите членки с цел правилното отчитане и облагане с ДДС на електронната търговия в Европейския съюз

С-242/18 по отношение на условията и реда за коригиране на данъчната основа и начисления ДДС по доставка в случаите на пълно или частично неплащане на цената по доставката, когато такова стане несъбираемо. Целта е да се даде право на лицата да намаляват данъчната основа при установено несъбираемо вземане по доставка. Предложено е отстраняване на констатирани несъответствия на разпоредбите за освобождаване от ДДС при износ с изискванията на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност запитване по информационна фаза на Европейската комисия. Създава се специален ред за доказване на износа на стоки пред митническите органи на страната във връзка с доставката на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз от доставчик, неустановен съгласно митническото законодателство на територията на Европейския съюз. Със Законопроекта се прецизират и разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на Закона, подробно описани в мотивите. Очакваните последици от прилагането на бъдещия закон са свързани с осигуряване на изпълнението на нормативно установените изисквания на данъчното законодателство по ДДС и въвеждане на правила, способстващи правилното прилагане на норми от правото на Европейския съюз. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане и Правилника за писмените си становища представителите на работодателски организации принципно подкрепят Законопроекта. За предлаганите промени в случаите на неплащане и процедурата за извършването ѝ от БСК изразяват становище, че разпоредбите са неясни и с прекомерни ограничения. АИКБ считат, че тези текстове въвеждат редица ограничения и преклузивни срокове, които ще лишат българския бизнес да се ползва свободно и в пълнота от чл. 90, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО. Съюзът за стопанска инициатива предлага да се внесе повече конкретика и яснота текстовете на чл. 126в от Закона, както и прецизиране и доуточняване на други текстове от Законопроекта. КРИБ акцентират на предлаганите нови разпоредби, като посочват, че част от условията са ограничителни и обременителни и предлагат конкретни редакции. КНСБ се въздържа от подкрепа, като остават на мнение, че е необходима цялостна данъчна реформа, свързана с намаляване на данъчната ставка от 20% на 15%. ИДЕС оценяват положителното намерение за регламентиране на възможността за корекция от страна на доставчиците на начислен данък за несъбираеми вземания за продажби, едновременно с което изразяват мнение, че предвидените законови ограничения и условия за прилагане на хипотезата са прекомерни и неоснователни. В хода на публичното обсъждане Десислава Алексиева, представител на Асоциация „Българска книга“, апелира да бъде запазена ставката от 9% ДДС върху книгите като постоянна мярка не само защото това би направило така, че издателствата да не фалират, но това би показало приоритетите на това Народно събрание в подкрепа на грамотността, четенето и въобще икономическото развитие на нацията. Това, което се знае, е, че нациите, които имат добри четящи практики, имат 0,12% ръст на годишна база, а инвестициите, които се правят в книги, образование и култура, имат четирикратна икономическа възвръщаемост, тоест има и икономическа причина да се върви към прилагането на такава ставка. По изчисления на Асоциацията на база на общия оборот на книгите и на това какъв би бил ефектът тоталният ефект е 8 млн. лв. разлика, но когато се намали ефектът от ДДС върху учебниците, разликата става 4,5 милиона за бюджета. по бюджет и финанси Петър Чобанов обобщи, че тази инициатива трябва да бъде подкрепена и между първо и второ гласуване на Законопроекта ще бъде внесено предложение. Господин Красимир Вълчев подчерта, че следва да се предложи трайно законодателно решение относно намалената данъчна ставка за книги и тя да бъде постоянна с оглед политиката, която стои зад нея, а именно стимулиране на четенето и грамотността. Представителят на БСК обърна внимание, че текстовете в Глава „Тринадесета „а“ от Законопроекта – намаляване на данъчната основа и начисления данък при несъбираемо вземане, са текстове, за които бизнесът настоява от много години, но се нуждаят от допълнителни прецизирания Призовават за постоянен режим на намалената ставка по ДДС за бебешки храни и консумативи. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 13 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“.

Благодаря Ви, господин Чобанов. И Докладът на Комисията по енергетика – кой ще ни го представи в резюме? Александър Ненков. Заповядайте, господин Ненков.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 48-202-01-24, внесен от Министерския съвет на 31 октомври На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, вече цитиран по-горе, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2022 г. На заседанието присъстваха: госпожа Ива Петрова – заместник-министър на енергетиката, и господин Валентин Точев – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. Мотивите към Проекта на решение бяха представени от господин Валентин Точев. Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност отразява въвеждане на европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и привеждане на законодателството в областта на данък върху добавената стойност в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз. Предложена е промяна на срока за предоставянето на обезпечение при търговия с течни горива. С предложената промяна ще се даде възможност на лицата да отчитат своевременно промяната на цената на горивата на вътрешният пазар, повлияна от: борсовите котировки на световните борси; пазарните промени в ценовите условия на производители и вносители, водещи до преразпределение на обемите крайни клиенти; последици от аварии и природни бедствия, водещи до временно преразпределяне на клиентите на даден производител/вносител и други. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 16 гласа „за“, без „против“ и 9 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение

Предвидени са корекции при бракуването на стоки, при начисляването на ДДС, при събирането на общините, при трансграничната електронна търговия. Похвално е, че искаме да прилагаме принципа, че не може данъчните власти да събират повече ДДС, отколкото задълженото лице само е получило. Това е правилно, това чака от чака от доста време да бъде прието и ние също трябва да го приемем час по-скоро, отделно от това, че има и съдебни решения по въпроса от Съда на Европейския съюз. Само че в предложенията има и доста неясни правила, определения, изисквания, срокове, които могат да бъдат доста спорно тълкувани и ще създадат допълнителни затруднения, щети и вероятно нови съдебни дела. Те са основно в чл. 126, в точки а, б, в. Например изискването, че доставчикът трябва да може да докаже, че писмено е уведомил неизрядния платец, нещо, което в хипотеза за некоректни търговски отношения е трудно дори и за органите на съдебната власт. Не е описана хипотеза, при която прехвърлянето на вземане от търговеца към трето лице е направено с отстъпка и съответно в този случай имаме частично неизпълнение по сделката. Условието, че доставчикът е длъжен да знае, че няма да получи плащането, ако цената се различава значително от пазарната такава, също не е добре, а също по какъв метод и как ще се определят пазарните цени и значителните разлики от тях. Тези, а и доста такива примери има в становищата на заинтересованите страни, на Българската стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния капитал. В Законопроекта не се предвижда и удължаване на диференцираните ставки по ДДС. Това по същество е отказ от провеждане на политика посредством цените на дадените стоки и услуги. Ние смятаме, че държавата трябва да стимулира определени сектори, като например лекарства, учебници, детски храни, раждаемост по всички възможни начини, включително и чрез по-ниски ДДС ставки. Поради тази причина ние ще се въздържим да подкрепим Законопроекта. Благодаря Ви. Благодаря, господин Дренчев. Има ли реплики към Димо Дренчев? Не виждам. Други изказвания има ли? Не виждам и други изказвания. Прекратявам дебата.

отново да поканят народните представители, ако има такива в кулоарите, преди да преминем към първо гласуване на Законопроекта.

С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка – осма от Програмата за седмицата, трета фиксирана за днес:

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022 г. На заседание, проведено на 3 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите. Законопроектът беше представен от госпожа Людмила Петкова служебен заместник-министър на финансите. Предложеният проект на закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е с цел намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 г. Предложено е и изменение и допълнение на законови разпоредби, свързани с прецизирането им, с цел избягване на неясноти и възможностите за разнопосочно данъчно тълкуване, както и за отстраняване на констатирани проблемни области при прилагането на Закона. Съществената промяна е за лицата със статут на сертифицирани получатели, като е предвидено въвеждане на задължение за тях да подават една акцизна декларация за получените акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, вместо да декларират това обстоятелство при всяко получаване на акцизните стоки. Създаден е административен ред Агенция „Митници“ да води регистър на издадените годишни сертификати за общото годишно производство на акцизните стоки, произведени от независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител. Предложено е отпадане на задължението за регистрация на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана общност до 1 MW. Предложението е в изпълнение на поет ангажимент в Плана за възстановяване и устойчивост на България в реформа C4.R6 „Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници“ да бъдат извършени промени в националното законодателство с цел намаляване на административната тежест за инвестициите от възобновяеми източници по отношение на инсталирането, свързването и експлоатацията на мощностите. С цел улеснение на лицата са предложени промени, свързани с изискуемите документи към процедурата по издаване на разрешенията за търговия с тютюневи изделия в обектите на франчайз, които се отдават чрез договор за управление. Въведени са облекчени условия за икономическите оператори, които извършват зареждане с втечнен нефтен газ. Предложена е законова промяна, с която се премахват определени ограничения и са отстранени празноти в Закона. Очакваните резултати от прилагането на Законопроекта са свързани с намаляване на административната тежест, прозрачност на процесите, предвидимост за бизнеса и стабилност за потребителите. За изпълнението на дейностите по прилагането на Законопроекта не са необходими допълнителни разходи или трансфери и други плащания. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове, Указа за неговото прилагане на Народното събрание. В писмените си становища представителите на работодателските организации подкрепят предложените изменения и допълнения. Съюзът за стопанска инициатива считат, че е налице празнота по отношение на едно от условията, свързано с банковата гаранция за режим отложено плащане, но следва да се уреди в Закона, като предлагат съответното изменение. КНСБ се въздържат от подкрепа. В хода на дискусията председателят на Комисията по бюджет и финанси Петър Чобанов сподели, че предвижданите промени в Закона са в интерес на по-добрата работа и по-малката административна тежест. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: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

заповядайте, господин Иванов, да ни представите Доклада в резюме.

На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Със Законопроекта, представен от Александър Свраков – заместник-министър на финансите, се цели намаляване на административната тежест и създаване на облекчени условия за икономическите оператори, включително премахване на потенциални пречки пред данъчно задължените лица при прилагането на новите режими в Закона за акцизите и данъчните складове, които предстои да влязат в сила от 13 февруари 2023 г. Съществена промяна е предвидена за лицата със статут на сертифицирани получатели, по отношение на декларирането и внасянето на акциза, за получените акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка. Акцизът ще се декларира и внася ежемесечно въз основа на месечна акцизна декларация вместо досега предвиденото деклариране при всяко получаване на акцизните стоки. Създаден е административен ред Агенция „Митници“ да води регистър на издадените годишни сертификати за общото годишно производство на акцизните стоки, произведени от независима малка пивоварна или независим малък винопроизводител. Предложено е отпадане на задължението за регистрация на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана общност до 1 MW. Предложението е в изпълнение на поет ангажимент в Плана за възстановяване и устойчивост на България. палата изразяват принципна подкрепа по Законопроекта и готовност за предоставяне на допълнителни бележки и коментари по текстовете. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 17, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври

Мотивите към Проекта на решение бяха представени от господин Валентин Точев. Предложеният проект на закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове е изготвен във връзка с установено в практиката наличие на необходимост от прецизиране на нормативната уредба с цел избягване на неясноти и възможности за разнопосочно данъчно тълкуване. Предлага се при внасяне

(масла от растителни мазнини, метанол и така нататък) лицата, които внасят или въвеждат тези стоки, да декларират пред митническите органи предназначението на стоката (дали ще се използва и/или предлага за продажба като моторно гориво и гориво за отопление). В действащото законодателство липсва разпоредба, обхващаща случаите, когато тези продукти не са предназначени за употреба, като гориво за отопление или за моторно гориво, поради което липсата на тези хипотези води до затруднения при осъществяването на ефективен контрол, тъй като начисляването, декларирането и заплащането на дължимия акциз за тази категория стоки е по преценка на лицата, които внасят или въвеждат посочените стоки. С предложеното допълнение в чл. 53, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове в Проекта се създава нормативна възможност, като се въвежда основание за заплащане освен на дължимия акциз и на законната лихва, за да могат лицата, които са собственици на стоката и са вложители в данъчния склад, при прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад да изведат стоките от данъчния склад. Предложена е промяна в Разпоредбата на чл. 57а, ал. 1, т. 3б от Закона за акцизите и данъчните складове в Законопроекта, свързана с отпадане на задължението за регистрация на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана общност до 1 MW. Предложението е в изпълнение на поет ангажимент в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България в реформа C4.R6 „Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници“ да бъдат извършени промени в националното законодателство с цел намаляване на административната тежест за инвестициите от възобновяеми източници по отношение на инсталирането, свързването и експлоатацията на мощностите. С промените ще отпадне и задължението на лицата за деклариране на акциз за собствено производство до 1 MW. В последвалата дискусия изказвания направиха народните представители господин Венко Сабрутев и господин Радослав Рибарски. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 18 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“

Не виждам. Откривам дискусия по Законопроекта. Желаещи за изказване има ли? Иво Русчев – заповядайте, господин Русчев. Благодаря, господин Председател. Предложените изменения в Закона са в посока улесняване на малките производители и вносители, и намаляване на бюрократичните спънки и облекчаване на икономическите оператори. ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепя промени в посока по-малко регулации за дребните производители, търговци и ползватели на електроенергия, горива и малки винопроизводители. Предложението за подаване на акцизна декларация веднъж месечно вместо при всяка доставка е сериозно намаляване на административната тежест. Промените са оценени положително и от заинтересованите браншови организации и затова ние ще ги подкрепим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Русчев. Реплики към Иво Русчев има ли? Няма. Други изказвания дали има?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Законопроектът, внесен от Министерския съвет, заслужава да бъде подкрепен, както беше подкрепен и на мнозинство на Бюджетната комисия. Само да отбележа в допълнение на това, което колегата каза от ВЪЗРАЖДАНЕ, че облекчава дейността на малките винопроизводители и на, така да се каже, производителите на алкохол на места, където наистина в повече случаи е за лична консумация – стара българска традиция. Трябва да бъде подкрепено намаляването на административната тежест към тях. В това допълнение искам да кажа, че по предложения Законопроект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове е свързано и отпадането на задължението на регистрирани лица, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена енергия във възобновяеми източници за свои собствени нужди с инсталирана мощност до един мегават час. Този ангажимент също е един от ангажиментите, които са поети от страна на българската държава – законово изменение, облекчаване на тази процедура. То е свързано със стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници, като това е приложение в изпълнение на поетите ангажименти, както споменах, от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Точната реформа е цитирана и в мотивите на Законопроекта – C4R-6.

Иванов има ли? Няма. Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 48-202-01-23, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2022

Комисията по бюджет и финанси има изготвен и внесен доклад. Заповядайте, господин Чобанов. Благодаря Ви, господин Председател. С Ваше позволение, уважаеми дами и господа, първо ще си позволя да поздравя колегите счетоводители с Международния ден на счетоводителя, както и колегите преподаватели по тази сложна материя, че подготвят бъдещи счетоводители. Така че да им е честит празникът! Дано законодателството, което подготвяме в тази област, наистина и да намалява административната тежест, и да съдържа яснота по отношение на прилагането му. Сега да преминем към „ДОКЛАД Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 27 октомври 2022 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На заседание, проведено на 3 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочените законопроекти. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, беше представен от господин Мартин Димитров, който посочи, че с него се предлага въвеждането на електронни ваучери за храна, респективно отпадане на хартиените ваучери и дигитализация на процесите между администрациите и между администрациите и операторите на ваучери за храна. Към 2022 г. потребителите на системата на ваучери за храна са над 500 хиляди души в страната. Въз основа на анализа на разходи и ползи е направен извода, че няма да бъдат необходими икономически, социални и други публични разходи за реализирането на законодателната инициатива.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 Все пак Българската стопанска камара обръщат внимание на някои от разпоредбите, които са свързани с подзаконовата нормативна уредба, в това число, че предвиденият тримесечен срок за привеждане на Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяването на дейност като оператор в съответствие със Закона е недостатъчен, както и че следва да се предвиди по-дълъг срок за влизане в сила на така направените законодателни предложения. Българската търговско-промишлена палата счита, че следва да бъде предвидено използването на международни стандарти за идентификация на ваучерите, както и интегрирането на стандартни баркодове в електронните формати. КРИБ обръщат внимание на важността на приемането на техническите изисквания за издаване на електронни ваучери в срок, който да позволи на операторите на ваучери за храна да адаптират продуктите си. Държат да се запази необлагаемата сума на ваучерите за храна на 200 лв. „Български пощи“ ЕАД изразяват опасения, че предвиденият срок за привеждане на Наредбата в съответствие е недостатъчен и това би се оказало практически невъзможно, доколкото операторите на ваучери и търговската мрежа не са подготвени да въведат в дейността си функционирането на електронния ваучер за храна. Предлагат в бъдещия закон да се въведат легални дефиниции на понятия, употребени в Законопроекта, да бъде проведено обществено обсъждане и разяснителна кампания, както и разпоредбите да влязат в сила от 1 януари 2024 г. Министерството на финансите не подкрепят Законопроекта. Считат, че липсват фундаментални законови разпоредби, на базата на които да бъде въведена и приложена новата схема за ваучерите за храна. В този смисъл са развили подробни доводи относно това, че добавените текстове са твърде общи и неясни като съдържание, липсва въведена легална дефиниция за електронните ваучери, не са предвидени норми, които да уредят реда и начина за процедиране с действащите оператори, не е разписан ред и начин, по който операторите трябва да отговарят на новите изисквания, липсва законова делегация за осъществяване на контрол във връзка с електронните ваучери и едновременното използване на хартиени такива и други. Отбелязват, че с предложения законопроект не е направена връзка с разпоредбите на Законопроекта за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет. В проведената дискусия госпожа Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите, заяви, че поддържат писменото си становище, като допълни, че трябва по принцип да е изяснено като концепция откога да се прилагат нормите, имат ли възможност операторите на ваучерите за храна да ги прилагат, както и кои ще бъдат като оператори, тъй като в момента има действащи разрешения. Притесненията са около тези разрешения и съответно трябва да бъдат предвидени преходни периоди, за да не се създаде хаос. Представителят на Българската стопанска камера поддържа писменото си становище. Господин Радко Врагов от „Български пощи“ заявява, че подкрепя становището на Министерството на финансите и изказва опасенията на представляваната от него организация, която се явява един от операторите на ваучери за храна.“

на нова схема за държавна помощ за регионално развитие, с която да се продължи насърчаването на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляването на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост. След изтичане срока на действие на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, към Европейската комисия е подадено уведомление за нова схема за държавна помощ, с която да се запази същността на данъчното облекчение, действало до 31 декември 2021 г., 2021 г., и в която се прилага през новия програмен период 2022 – 2027 г. Данъчното облекчение представлява държавна помощ, която се предвижда да се прилага за първоначална инвестиция, в това число за увеличаване капацитета на съществуващ производствен обект и диверсификация на продукцията на производствен обект, като се предвижда да влезе в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

2015 – 2021 г., показват, че преотстъпеният корпоративен данък е в размер на 59 млн. лв. и е ползван от дружествата за закупуване на нови активи и нова техника. Преференцията е ползвана от 99 дружества; реализирани са 44 проекта по тази преференция; разкрити са 576 работни места. Има и дружества, които са поддържали най-малко десет работни места. тази връзка поддържаните работни места са най-малко 100. Със Законопроекта се предвижда и въвеждане на ред и начин за прилагане на Глава III от Регламент на Европейския съюз 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, която да се регламентират правилата за временната солидарна вноска, която трябва да внасят дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването за генерираните от тях свръхпечалби. Временната солидарна вноска ще се изчислява върху данъчните печалби, определени съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, за данъчната 2022 г. и данъчната 2023 г. при спазване на правилата за определяне на основата за вноската съгласно изискванията на чл. 15 от Регламент ЕС 2022/1854. Определени са референтните данъчни периоди, които ще се използват за изчисляване на средната стойност на данъчните печалби. Предвиден е ред за деклариране и внасяне на вноската, от кого ще се администрира, както и признаването на същата за текущ разход за дейността за целите на данъчното облагане, а за невнесена в срок вноска ще се дължи лихва. Доколкото с предложените допълнения се създават ред и начин за прилагане на регламент, срокът за влизане в сила на разпоредбите съвпада със срока за влизането му в сила, тъй като същият представлява акт с пряко приложение. В писмените си становища представителите на работодателските организации подкрепят измененията и допълненията. Съюзът за стопанска инициатива изразява опасения, че конкретният данъчен стимул във връзка с преотстъпване на корпоративния данък е недостатъчно атрактивен с ниска степен на ефективност. Предлага се да се обсъдят всички възможни ефекти от новия регламент и да се предвидят мерки, ограничаващи възможни девиации от целения резултат. Предлагат и конкретни промени в Законопроекта. КНСБ се въздържа от подкрепа и настояват за ръст на данъка върху доходите на юридическите лица от 10% на 15%. ИДЕС подкрепят Законопроекта. В хода на дискусията участие взеха народните представители Петър Чобанов, Мартин Димитров, Владислав Панев, Кирил Ананиев и Александър Иванов. Парламентарната група на ДПС заяви, че ще подкрепи Законопроекта. Госпожа Людмила Петкова внесе уточнението, че Регламентът предвижда два вида мерки. Първата група мерки са по отношение на електроенергията. Втората група е временната солидарна вноска за суров нефт, природен газ и нефтопреработване. Това, което е било коментирано в Енергийната комисия, засяга мерките по отношение на електроенергията – определяне на таван на цената. Това е вторият вид мярка, която е върху свръхпечалбите. При другото е разликата между приходите и определен таван. Тя е еднократна. Внася се за годишната печалба за 2022-а и 2023-а. Мярката е напълно самостоятелна и не зависи от другата мярка, която е по Глава втора на Регламента. На въпрос от народния представител Мартин Димитров госпожа Людмила Петкова отговори, че ако една компания няма печалба, тя, освен че няма да плати временна солидарна вноска, няма да внесе и корпоративен данък. Но по принцип Регламентът допуска въвеждането на еквивалентна национална мярка. Еквивалентната национална мярка трябва да бъде със сходни цели, да се определя по сходен начин на временната солидарна вноска и да постига по-голям ефект от приходите, отколкото временната солидарна вноска. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 1. По Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, „за“ гласуваха 8 народни представители, без „против“ и „въздържал се“ – 9, с което Законопроектът не беше приет. 2. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерския съвет, гласува „за“ 14, без „против“ и „въздържал се“ Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, и да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерския съвет.“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. По двата законопроекта също така има и Доклад от Комисията по икономическа политика и иновации. Тя е участваща и по двата законопроекта.

Заповядайте, господин Иванов. Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Министерския съвет и от Божидар Божанов и група народни представители. Със Законопроекта, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, се предлага въвеждането на електронни ваучери за храна. Според мотивите, изложени от вносителя, се цели това да ги направи по-достъпни, а контролът по издаването им – по-ефективен. В свое писмено становище от Министерството на финансите не подкрепят Законопроекта, като излагат подробни мотиви за това. От Асоциацията на индустриалния капитал в България, КРИБ, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара споделят мотивите на вносителите и подкрепят Законопроекта. В подкрепа на Законопроекта се обяви и министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов, който подчерта, че между първо и второ гласуване Законопроектът трябва да бъде прецизиран, особено по отношение на преходния период по въвеждането на електронния ваучер. В хода на дискусията народните представители се обединиха около мнението, че дигитализацията е бъдещето в администрацията.

Със Законопроекта, внесен от Министерския съвет и представен от Александър Свраков – заместник-министър на финансите, се предлага: - въвеждане на нова схема за държавна помощ за регионално развитие, с която да се продължи насърчаването на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната, както и намаляването на безработицата в тези общини чрез осигуряване на определена заетост; - промяна на условията, касаещи общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък и свързани с наличието на публични задължения; създаване на ред и начин за прилагане на Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. В хода на дискусията представителите на всички парламентарни групи декларираха подкрепа на Законопроекта. Председателят на Комисията Мартин Димитров постави въпрос относно това доколко мярката по облагане на свръхпечалбата на производителите и преработвателите на горива е справедлива, след като половината от компаниите, които попадат в обхвата ѝ, не декларират въобще печалба. След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 1. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 27 октомври 2022 г.:

Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-254-01-34, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 27 октомври и да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 Благодаря Ви, господин Иванов. По Законопроекта, внесен от Министерския съвет, има Доклад и от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Стоянов, да представите Доклада. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. заседанието на Комисията взеха участие госпожа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините“, и госпожа Петя Копчева – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите. От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Петя Копчева. Тя обърна внимание, че в частта за общините със Законопроекта се предлага да се въведе новата схема за държавна помощ за регионално развитие. С приемане на промените в тази част на Закона ще се даде възможност да се продължи практиката за насърчаване на инвестициите за производствена дейност в общини с безработица

за да се запази същността на данъчното облекчение, действало до 31 декември 2021 г., и която да се прилага през новия програмен период 2022 – 2027 г., е необходимо да се разработи нова схема, която да е съобразена с новите насоки за регионална държавна помощ, които са в сила от 1 януари 2022 г. Във връзка с това се предлага данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпени данъци, да се предоставя само за проект за първоначална инвестиция, която е в обхвата, като е за периода 2015 – 2021 г. Предвижда се промените в тази част на Закона да влязат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с новите насоки за регионална държавна помощ. Предвидено е преотстъпване на корпоративен данък до 2027 г., в това число и за данъчната 2022 г., при одобрение от страна на Европейската комисия. След представянето на Законопроекта се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 18 гласа – „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря.

внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на енергетиката – госпожа Ива Петрова – заместник-министър; от Министерството на финансите – господин Валентин Точев – директор на дирекция „Данъчна политика“, госпожа Мина Янкова – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“; госпожа Петя Копчева – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“. Мотивите към Законопроекта бяха представени от господин Валентин Точев – директор на дирекция „Данъчна политика“. Със Законопроекта се уреждат редът и начинът за прилагане на Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. С предлаганата разпоредба се регламентират правилата за временната солидарна вноска, която трябва да внасят дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, за генерираните от тях свръхпечалби. Определени са данъчните периоди, които ще се използват за изчисляване на временната солидарна вноска, при спазване на правилата за определяне на основата за вноската съгласно изискванията на член 15 от Регламент (ЕС) 2022/1854. Временната солидарна вноска ще се внася за данъчните печалби за 2022-а и за 2023 г. Данъчната печалба ще се определя по правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане. Предвиден е ред за деклариране и внасяне на временната солидарна вноска и същата ще се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. и ще се внася в срока за внасяне на корпоративния данък, тоест до 30 юни на следващата година. По този начин не се създава допълнителна административна тежест и разходи за лицата. Временната солидарна вноска ще се администрира от Националната агенция за приходите. За невнесената в срок временна солидарна вноска ще се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Временната солидарна вноска ще се признава за текущ разход за дейността за целите на данъчното облагане. Тя е публично държавно вземане, което ще подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Задължените лица могат да правят авансови вноски за временната солидарна вноска. С предложените допълнения се създават ред и начин за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 в частта за временната солидарна вноска, във връзка с което срокът за влизане в сила съвпада със срока за влизане в сила на Регламента, доколкото същият представлява акт с пряко приложение. последвалата дискусия изказвания направиха следните народни представители: господин Делян Добрев, господин Венко Сабрутев, господин Драгомир Стойнев. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 20 гласа „за“,

Становище от вносител? Давам думата на Божидар Божанов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Законопроектът за въвеждане на електронни ваучери – целта му е да облекчи гражданите, да облекчи бизнеса, да улесни процеса, да облекчи и администрацията. България е закъсняла доста и с това – с дигитализацията, и в този сектор и тъй като тази тема по различни сведения се дискутира от 2015 – 2016 г., мисля, че е крайно време да направим тази малка крачка и да приемем електронните ваучери. на икономиката и индустрията се посочват действително важни препоръки, за които аз изразявам готовност от името на вносителя да отразим между първо и второ четене, в това число дефиниции, в това число преходен период, в който да може да се проведе информационна кампания, да може да свикнат хората и бизнесите. Този преходен период може да е в продължение на няколко години, както е станало в съседни държави. Смятам, че бележките на Министерството на финансите и на Министерството на икономиката могат да бъдат отразени между четенията и затова Ви призовавам да подкрепите въвеждането на електронни ваучери по принцип,

тоест гражданите да могат да ползват банкови карти, небанкови карти, мобилни приложения и всякакви други способи за това да има електронни ваучери и това да е в интерес на гражданите, на бизнеса, не само от гледна точка на удобство, а и от гледна точка на спестени комисиони, които покриват в момента всъщност процеса на печатане, на съхранение, на охрана, на изграждане на халета и така нататък. С това Ви благодаря и се надявам да получим подкрепа за електронизацията на този процес. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Божанов. Откривам дискусия по двата законопроекта. Заповядайте, господин Ганев, за изказване.

Господин Председател, аз ще се изкажа по отношение на Законопроекта, който преди малко господин Божанов представи. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично смятаме, че трябва да има електронни ваучери, даже това е задължително. Не можем да приемем становището на Министерството на финансите заради технически спънки, причини, които години наред те така и не намират време да отстранят или по-скоро чисто неофициално не искат да отстранят по ред причини, които най-вероятно те знаят най-добре, изтъквайки най-различни доводи, че не могат да контролират и хартиен, и електронен вариант на ваучерите. Ние смятаме, че това може – стига да има желание. Затова именно не приемаме тези техни доводи. От друга страна, целият този законопроект, който ни се представя в случая, са точно две изречения. Изключително непълно представяне, изключително, не искам да съм остър, но непрофесионално написан закон, който не дава абсолютно нищо, никакви дефиниции, абсолютно нищо. Напротив, по този начин се опорочава цялата идея, която е изключително добра и която ние бихме подкрепили. Нещо повече, смятаме, че в този си вариант този законопроект е вреден, защото ще накара много хора да не го подкрепят. И точно заради това ние ще гласуваме „въздържал се“, защото е написан непрофесионално, в две изречения. Защото този законопроект ние имаме по него 16 предложения, които, ако мине на първо четене, ще входираме, ще дадем абсолютно точно отговори, които иска Министерството на финансите, за да може да бъде приемлив. По този начин този законопроект е неприемлив, но в крайна сметка самият му замисъл е добър. Затова, ако мине на първо четене, между първо и второ четене ние ще направим нужните предложения, за да бъде изчерпателен и да отговаря на всички нормативни изисквания.

Господин Ганев, искам да Ви помоля да размислите. Ако се въздържите или гласувате против Законопроекта и той не мине на първо четене, няма как да направите предложения между първо и второ четене, така че моят апел към Вас е: гласувайте за на първо четене и направете съответните предложения, така че той да бъде подобрен. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Василев. Други реплики към Цончо Ганев има ли?

на този така написан законопроект. Не, няма да съм остър. Не, не е нормално да правите точно това нещо, да казвате и да ни призовавате как да гласуваме по простата причина, пак казвам, замисълът на Законопроекта е добър, само че начинът, по който е написан непрофесионално, е потресаващ – това, което се дава вътре. Аз напълно разбирам и защо Министерството на финансите в този вариант го отхвърля. Много неща, много даже. Трябва въобще да се скъса този законопроект и направо наново да се напише. Не отговаря по никакъв начин на реалните изисквания, на реалния бизнес. Между другото, аз се срещах с представители на съответната асоциация, които представят ваучерите. Самите те казаха, че по този начин не се изчерпва темата и е съвсем разбираемо, че може да има обструкции в залата, и е точно така, точно защото Законопроектът по никакъв начин не защитава дори и техните интереси. Напротив, по никакъв начин не отговаря чисто нормативно на абсолютно всичко. Няма абсолютно нищо в този законопроект. Има две изречения и нищо повече. Точно заради това, пак казвам, чисто конструктивно, ако мине между първо и второ четене, ние имаме 16 конкретни предложения, но в този си вариант няма как да дадем „за“ за нещо, което просто не е издържано чисто професионално. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

каза. Господин Ганев, казахте, че съм щял да дам негативно становище на Законопроекта. Това не отговаря на истината. Сега ще гласувам за него, а като министър на финансите направихме работна група с БОРИКА, с всичките компании, които издават ваучери, както и с работодателските организации, за да може да бъде придвижена тази тема напред и да се случат електронните ваучери. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Василев. Реплики към Асен Василев?

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! На думи в този парламент, ако питате всеки един народен представител поотделно, ще каже, че е за дигитализацията, електронизацията на България, всеки би го казал това нещо. Една от причините България да изостава драматично от Балтийските страни е, че ние точно в тази сфера много изостанахме. И идва логичният въпрос: не харесвате нашия Законопроект за електронните ваучери, предложихте ли друг? Не, никой нищо не е предложил. Никой в този парламент нищо не е предложил, но казвате: Вашият законопроект няма да го подкрепим, но няма и друг да предложим, тоест какъв би бил крайният ефект – да няма никакъв напредък по отношение на дигитализацията, а реалността е следната: има положително становище от Министерството на икономиката, има положително становище от Министерството на електронното управление, Министерството на финансите – в Бюджетната комисия, казаха, че те по принцип са за, но имат бележки. Ако чухте колегата Божанов, той предложи следното: да има един достатъчно дълъг преходен период, в който всички идеи на всички партии да бъдат осмислени, да има време за въвеждането на електронните ваучери, тоест те да бъдат въведени една, две или три години дори по-късно, като за Законопроекта се даде дълъг срок за обсъждане между първо и второ четене, така че всички идеи да бъдат обсъдени. И пак Ви питам, колеги, и за това ли сте против? И това ли не искате? И знаете ли, ползите тук са в следната посока: първо, че човек ще получава електронния ваучер, без да се налага да отива да го взима, контролът на държавата ще бъде по-добър, защото ще може да следи всяка една транзакция, времена, в които имаше ковид пандемия, това е изключително разумна и важна мярка, около 500 хиляди български граждани ползват ваучери, тоест това е масов и ключов въпрос за много хора. И накрая искам да Ви припомня нещо, колеги. Когато внесох в тази зала „Държавен вестник“ да бъде достъпен в интернет, тук станаха колеги да обясняват как това било опасно, не трябвало да става, виждаха рискове, опасности виждаха, било страшно – обясняваха колеги по това време, но се видя накъде отива светът. Светът отива към електронни пари, светът отива към електронни услуги, електронно правителство и какво се оказа накрая? Похарчили сме два милиарда лева за електронно правителство в България, ама електронно правителство, за съжаление, има в отделни случаи. Така че, колеги, аз знам, че може да ми кажете: сега, ако искате? Видяхме тук, че Министерството на финансите има три забележки и заради това няма да приемем. Всяка една от тези забележки е решима. При един дълъг срок от две седмици приемете за предложения между първо и второ четене всяка една от тези бележки, така че ако Вие по принцип смятате, че в България трябва да имаме електронни ваучери и не сте внесли Ваш законопроект, подкрепете тази идея, за да продължим. Ще възприемем Вашите бележки, Вашите идеи да го направим заедно. Не го правете на инат, колеги, не спирайте развитието, защото най-накрая, като теглим чертата и се чудим защо България има половината конвергенция на Балтийските страни и на Естония, това е една от причините. Така че да Ви напомня: Министерството на финансите каза „за“ с бележки, Министерството на икономиката каза „за“ категорично, Министерството на електронното управление каза, че подкрепя. Това са служебни министри, които нямат нищо общо с вносителите, зависи вече от Народното събрание. Да, Вие го отхвърлихте на две комисии, но Ви призовавам да бъдете отговорни, да бъдете разумни и днес България да направи една крачка, една крачка към повече дигитализация. Благодаря Ви, господин Димитров. Реплики към господин Димитров има от Цончо Ганев, само че първо ще дам думата за процедура на Божидар Божанов, въпреки че правилният ред е обратният,

Абсолютно сте прав. Аз затова казах, че в нарушение на Правилника първо ще дам на господин Божанов, въпреки че правният ред е обратният, защото ще изтече времето. ПЕТЪР ПЕТРОВ: Обратното ми становище е, че подобна процедура не би била възможна. Разбира се, тези народни представители, които са имали желанието да я направят, направят, могат да следят как върви пленарното заседание в днешния ден и са имали достатъчно възможност да я направят в съответните предвидени възможности за това по нашия Правилник. На следващо място – и не по-малко важно, е, че днес ние имаме все пак важни комисии, като Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, а и други комисии, които са насрочени в 14,30 ч. – и Бюджетната комисия, чувам тук от народните представители. Това са комисии с важни заседания, защото все пак да напомня, че всички парламентарни групи внесоха доста законопроекти, а Министерският съвет внесе още повече законопроект, и ако не извършваме редовните заседания, ако не провеждаме редовните заседания на комисиите,

За да избегнем това нещо, Ви моля именно да не позволявате тази процедура да бъде проведена и редовното заседание днес да приключи в законоустановения срок по Правилника. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Петров. Направено е процедурно предложение за удължаване до приключване на настоящата точка от дневния ред от страна на Божидар Божанов. Друго предложение? Няма. Гласуваме предложението на Божидар Божанов заседанието да се удължи до приключване на настоящата точка. Беше направено навреме. Беше направено навреме!

прието. Репликите към Мартин Димитров ще останат за следващия път, когато гледаме тази точка от дневния ред. Преди да закрия заседанието, ще изчета съобщението за парламентарния контрол за утре, 11 ноември. ноември. 1. Служебният министър-председател на Република България Гълъб Донев ще отговори на два въпроса от народните представители Мартин Димитров; и Георги Самандов и на едно питане от народния представител Корнелия Нинова. Служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов ще отговори на три въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; Красимир Вълчев; и Гален Монев. 3. Служебният заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев ще отговори на седем въпроса от народните представители Служебният заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговори на три въпроса от народните представители Христо Терзийски; Бойко Клечков; и Димитър Николов. 5. Служебният министър на финансите Росица Велкова-Желева ще отговори на четири въпроса от народните представители Румен Гечев; Гален Монев; Мартин Димитров; и Мирослав Иванов. Служебният министър на енергетиката Росен Христов ще отговори на седем въпроса от народните представители Мартин Димитров – два въпроса; Георги Самандов; Красимир Вълчев; Николай Костадинов, Искра Михайлова и Стоян Таслаков – два въпроса; и Петър Куленски и Ивайло Шотев. Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще отговори на два въпроса от народните представители Румен Гечев; и Даниел Лорер. 8. Служебният министър на туризма Илин Димитров ще отговори на един въпрос от народния представител Гален Монев. 9. Служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева ще отговори на пет въпроса от народните представители Иво Атанасов – два въпроса; Радостин Василев – два въпроса; и Петър Петров. 10. Служебният министър на електронното управление Георги Тодоров ще отговори на три въпроса от народните представители Иван Петков – два въпроса; и Гален Монев. Служебният министър на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Дренчев. 12. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговори на седемнадесет въпроса от народните представители Настимир Ананиев – три въпроса; Богдан Боцев; Йордан Терзийски – 2 въпроса; Деян Дечев; Манол Генов; Николай Нанков; Росица Кирова; Даниел Петров; Младен Маринов, Марин Маринов и Радомир Чолаков; Климент Шопов и Никола Димитров; Младен Маринов, Валентин Милушев и Марин Маринов; Петър Петров; и Мая Димитрова – два въпроса; и на три питания от народните представители Иван Христанов и Иван Манев; Николай Нанков; и Любен Иванов. Служебният министър на образованието и науката Сашо Пенов ще отговори на четири въпроса от народните представители Ирена Анастасова; Мая Димитрова; Димитър Пашев; и Гален Монев и Даниела Дашева. 14. Служебният министър на външните работи Николай Милков ще отговори на един въпрос от народния представител Атанас Атанасов и на едно питане от народния представител Кристиан Вигенин. Служебният министър на културата Велислав Минеков ще отговори на два въпроса от народните представители Стефан Шилев; и Димитър Николов. 16. Служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова ще отговори на три въпроса от народните представители Росица Кирова; Младен Шишков; и Димитър Пашев. 17. Служебният министър на земеделието Явор Гечев ще отговори на осем въпроса от народните представители Иван Ганчев; Иванов – два въпроса; Христо Даскалов, Иван Христанов, Татяна Султанова, Стоян Георгиев и Александър Дунчев; Ивайло Чорбов; Петър Куленски, Ивайло Шотев и Александър Дунчев; Стефан Шилев и Десислава Танева; и Веска Ненчева и на три питания от народните представители Иван Иванов и Деян Дечев; Петър Петров; и Николай Табаков. Служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов ще отговори на два въпроса от народния представител Смиляна Нитова и на едно питане от народния представител Корнелия Нинова. На основание чл. 92, ал. 3 от ПОДНС поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва служебният заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров. На основание чл. 92, ал. 3 от ПОДНС поради болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев. С това закривам днешното заседание. Следващото редовно заседание ще се проведе утре от 9,00 ч.